Преди да преминем към дневния ред, да Ви информирам, че на основание чл. 181 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Маноил Манев и група народни представители оттеглят Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, сигнатура № 47-254-01-26 47-254-01-26 от 9 март 2022 г., с вносители Маноил Манев, Радомир Чолаков, Десислава Атанасова и Томислав Дончев и молят да имаме предвид горното и да не внасяме Законопроекта за обсъждане и гласуване от Народното събрание на първо гласуване.

имат групите. До този момент изказвания са направили Румен Гечев, Хасан Адемов, Искрен Митев и Искра Михайлова. Има ли желаещи за изказване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители?

Заповядайте, господин Ганев.

да бъде разгледан, да бъде обсъден в залата. По-скоро беше обсъждан преди един месец и аналогичен Законопроект, който през годините многократно е внасян от БСП в същата тази зала – от тази трибуна БСП се бори яростно против него. Важно обаче е да се каже, че в момента от повече от два месеца имаме бушуваща финансова криза не само в България, не само в Европа, а въобще в целия свят най-вероятно. Нещо, което само преди два дни министърът на финансите в Комисията по финанси го попитах какви са мерките, които управляващата коалиция взима на управляващия си коалиционен съвет. Той заяви, че решения за тежката икономическа криза в България в момента няма, не са взети, обсъждат се и следващите седмици ще бъдат предложени в парламента за обсъждане някои законодателни промени. В тази връзка пак припомням – четири месеца управляващата Ви коалиция отказва да разгледа и да обсъди законопроект, в който най-бедната държава в Европейския с най-много работещи бедни не искате да разгледате варианта, в който лекарствата за най бедните и за най-болните хора в Европейския съюз да са с 20% по-ниска ставка. Не искате да разгледате при бушуваща енергийна криза вече повече от половин година ДДС за електроенергията за битовите потребители да е с 20% по-ниска. Не искате да разгледате при бушуваща повече от два месеца и по-скоро още когато приемахте този бюджет, който още тогава ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ви казахме, че не е реалистичен, защото инфлацията е в огромни размери и не е това, което се обявява официално. Не искате да разгледате предложение за намаление на ДДС върху малката потребителска кошница с презумпцията и с обясненията, че това няма как да облекчи крайната цена. Не, има как да я облекчи, защото просто няма да нарастват рязко цените. Благодаря. Благодаря, господин Ганев. Има ли реплики към Цончо Ганев? Искрен Митев е за реплика, Николай Дренчев също. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, това, което казахте – цитатът Ви за това, което е казал министърът преди два дни в Комисията не е вярно. То, разбира се, е документирано, всеки може да го гледа и изобщо не е вярно това, което казахте. Той не е казал, че не се взимат мерки, напротив мерки се взимат, обсъждат се от коалицията, даже този петък ще бъде следващата среща, където се надявам, че вече ще бъдат крайно решени. От друга страна, както казахме и предния път Вашето предложение просто е неизпълнимо. То като повечето Ваши предложения е едно недобро предложение, едно популистко предложение, което няма как да се случи, господин Ганев. Вие тогава заявихте, че ще ще коригирате това предложение по някакъв начин, така че да стане изпълнимо. Господин Ганев, доста време мина, не видяхме да има някаква корекция, така че, когато излизате да казвате неистини от трибуната, когато излизате на трибуната да казвате неща, които да са удобни за някой, който не разбира, да ги чуе, сетете се, господин Ганев, че има хора, които разбират от това, работят по това и ще вземат най-добрите мерки. Благодаря. (Ръкопляскания от

Господин Председател,

хора, които пет месеца застават тук и основната им част е да прекъсват дискусиите с безумиците си и са присмех на голяма част от другите колеги, да научат и да разберат, че ние не сме между първо и второ четене, за да внасяме каквито и да било корекции и промени. Ние в момента сме на първо четене, това е като начало, но е хубаво да се научите за тези неща. Що се отнася до това, което казахте за министъра на финансите. Не, точно така каза: няма взети мерки. Това, че има в коалиционния Ви съвет, който нищо плодотворно не е дал за пет месеца управление, е една друга тема – обсъждания, анализи дотам, няма взето решение за нищо. Икономиката издъхва и нищо не се случва! Напротив, беше заявено, че се обсъждат мерки, които наново ще се събере коалиционният съвет, отново да ги обсъжда и евентуално тогава да се внесат някои неща в залата, някои. Какво - никой не знае! До този момент бизнесът плаща над 500 лв. ток, до този момент имаме празно хранилище с газ, а трябваше да почне нагнетяването още началото на април. Всичко това дава основанието, че ние сме в тежка криза и ако една прослойка от българското население може да си позволи всичко и да живее и да си позволи да търпи това управление, огромна част от българите, които са най-бедната страна в Европейския съюз за срам и позор и на това Народно събрание, защото и това Народно събрание нищо не промени за икономическото състояние на българския народ, напротив – кризите се задълбават има остра нужда хора, които се борят и в края на месеца са пред избора дали да си платят тока и режийните разходи, или да си купят храна и лекарства, има нужда точно тези хора да бъдат подпомогнати в този момент поне да могат да си купуват елементарните хранителни продукти. Защото е много лесно от от тази трибуна и в тази зала да обясняваме как нещата се случват, правителството работи. Не, правителството не работи! И не, този парламент не работи пълноценно, обсъждат се маловажни неща, обсъждат се неща, които не дават никакви резултати, в комисиите се изслушват постоянно някакви чиновници, без да се взимат никакви решения, абсолютно никакви решения. Що се отнася до законопроектите, внесени от страна на опозицията, нито един не се приема, напротив има законопроекти, които седят с месеци, дори не се разглеждат в комисии. Дори и днес има комисии, в които за пореден път само ще изслушваме, но няма да предприемем нищо конкретно. Четири месеца този законопроект седи Вие да благоволите, управляващата Ви коалиция да седне и да го разгледа. Не, не е разгледан и сега сме на първо четене! Благодаря, господин Ганев. Заповядайте, господин Абровски. Господин Каримански за процедура, добре. Първо, господин Абровски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, темата с ДДС, както вчера казах, е изключително важна и за да знаем ние какво правим и за да не се срамуваме пред нашите избиратели, аз, господин Председател, отново отравям моя апел към Вас, както вчера. Моля да осигурите присъствието на министъра на финансите или заместник-министър на финансите, за да знаем какво правим, защото, както всички знаете, ДДС-то е основният данък, който пълни хазната. В крайна сметка ще правим ли нещо по ДДС-то, или няма да правим? Ние трябва да знаем това, за да знаем какво да правим с този законопроект дали ще го променяме, дали няма да го променяме, искаме ли, не искаме ли? Защото в крайна сметка само популистки изказвания от тази трибуна няма да нахранят нашите гласоподаватели. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Абровски. Заповядайте, господи Каримански.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 Законът за ДДС, и то вносител е ВЪЗРАЖДАНЕ, да има обща политическа пропаганда. Никой няма нужда при един такъв закон да слуша общата политическа пропаганда на ВЪЗРАЖДАНЕ първо. И второ, необходимо е да напомняте на народните представители, които се изказват от тази трибуна по закон, за разделението на властите в България и кой какъв обхват на власт има – изпълнителна и законодателна. Благодаря.

КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Председател, съвсем набързо. В мотивацията към нашия Законопроект ние сме дали една план-сметка за това какви биха били загубите за бюджета, която се оказа, че не е направена добре. Ние предвиждахме четири милиарда, оказа се обаче, че според сметките на самото Финансово министерство сумата е два милиарда. При бюджет, който доближава 70 млрд. лв., тази загуба би била компенсирана само в рамките на една бюджетна година от инфлацията, която в България за съжаление е вече двуцифрена. Така че по отношение на сметките смятам, че в този конкретен случай можем да се доверим на Министерството на финансите, независимо че ги няма, разбира се. Кои сме ние, някакво си просто Народно събрание?! Знаем какво представлява разделението на властите, очевидно обаче едната от властите не го знае. А що се отнася до това дали предложенията, които ВЪЗРАЖДАНЕ прави, са неосъществими и не могат да бъдат осъществени, това мисля, че времето ще покаже. Още повече в Европейския съюз има вече такава практика – всеки един, който иска може да провери, може да види кои са държавите, в които има нулев данък за храните и за лекарствата и тъй като европейската практика е често споменавана мантра, би било добър пример, който обаче не се взима, което означава, че за пореден път виждаме една проява на тежко политическо лицемерие... Благодаря и аз. Има ли реплики? Няма. Напомням, че Законопроектът е внесен от народни представители, така че не е задължително присъствието на членове на Министерския съвет. Други изказвания? Вие, господин Митев, вече сте правили изказване по Законопроекта. Няма други изказвания. Прекратявам дискусията.

Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 47-254-01-15, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители

Моля, квесторите, да поканят заместник-министъра Борислав Ганчев в залата, ако е тук. Ние вчера гласувахме допуска му и за тази точка от Програмата. Постъпил е Доклад от Комисията по конституционни и правни въпроси. Заповядайте, господин Матеев, да ни запознаете с Доклада. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване На свое редовно заседание, проведено на 20 април 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 47-202-01-14, внесен от Министерския съвет на 18 март 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието господин Емил Дечев заместник-министър, и господин Александър Стефанов – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“; от администрацията на Омбудсмана на Република България госпожа Чонка Стоянова началник на отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“, и от фондация „Общностъ Съ Идеалъ“ господин Александър Александров – президент. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Емил Дечев, който посочи, че с него се цели да се отговори на нарастващите проблеми с киберсигурността, и допълни, че това е явление, което не признава граници. Заместник-министър Дечев отбеляза, че през октомври 2019 г. в Министерството на правосъдието е постъпило официално уведомително писмо на Европейската комисия по процедура за нарушение, № 2019/2240, относно неизпълнение

Отбеляза се, че според констатациите на Европейската комисия при транспонирането на Директива 2013/40/ЕС България не се е съобразила с изискуемия максимален праг на наказанието лишаване от свобода, който следва да бъде не по-малък от пет години, като този праг се предвижда, когато деянията по чл. 4 и 5 от Директивата са причинили сериозни вреди или са извършени срещу информационна система, която е част от критична инфраструктура. Законопроектът предвижда актуализиране на действащата нормативна уредба на компютърните и компютърно свързаните престъпления в Особената част на Наказателния кодекс – Глава втора, Раздел и Глава девета „а“, с цел осигуряване на по-адекватна защита на държавата, бизнеса и гражданите от неправомерни деяния, засягащи техните основни права. Господин Дечев посочи, че сред предлаганите изменения се включва и актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления срещу интелектуалната и индустриалната собственост по чл. 172а, 172б и 173 от Наказателния кодекс, както и онлайн детската сексуална експлоатация по чл. 155б, 155в и 159, ал. 3 от Наказателния кодекс с оглед на постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените в закона наказания. Той отбеляза, че престъпленията срещу интелектуалната и индустриалната собственост следва да се възприемат за деяния с висока степен на обществена опасност не само предвид правата и интересите правата и интересите на отделния автор, които засягат, а и с нанасянето на финансови загуби в особено големи размери, което се отразява на приходите в държавния бюджет. Беше изтъкнато, че сексуалната експлоатация на децата се увеличава и разпространява посредством използването на новите технологии и интернет, което налага актуализиране на правната рамка.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

От Наказателната колегия на Върховен касационен съд изразяват положително становище за Законопроекта в частта, с която се преодолява несъответствието при въвеждане на изискванията на Директива 2013/40/ЕС от Наказателния кодекс, визиращи квалифициращия признак „значителни вреди“, както и относно приемането на ал. 4 на чл. 319г от него, въвеждаща квалифициращия признак „извършено срещу информационна система, която е част от критична инфраструктура“ за това престъпление. От Прокуратурата на Република България изразяват подкрепа за Законопроекта, без бележки и предложения за допълнения в него. Омбудсманът на Република България в своето становище излага съображения за подкрепа на промяната в законодателството в частта, регулираща наказателната отговорност при киберпрестъпленията. В становището се подчертава, че предлаганите промени в Наказателния кодекс са в духа и на Конвенцията за сексуалното насилие над деца, и на Европейската директива за борба с онлайн насилието и сексуалната експлоатация от 2011 г. Госпожа Ковачева отбелязва, че е необходимо Република България да въведе в пълнота изискванията на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги, както както и да се преразгледат критериите за вредното за деца медийно съдържание. В становището се поставя акцент и върху разпоредбата на чл. 159 от Наказателния кодекс, където според омбудсмана е необходимо да се включат и непълнолетните лица в квалифицираните състави, за да се отговори на изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето и на Закона за закрила на детето. От фондация „Общностъ Съ Идеалъ“ изразяват положително становище относно изразената политическа воля за промяна на законодателството за диференциране на наказателната отговорност на киберпрестъпленията, като предлагат повишаване на санкциите на чл. 155а от Наказателния кодекс, с цел да се засили превенцията срещу потенциалните извършители на такива престъпления и за да се въздейства възпитателно и предупредително върху тях. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Андрей Михайлов и Крум Зарков. Господин Михайлов и господин Зарков изразиха подкрепа към Законопроекта, като отбелязаха, че само по себе си увеличаването на размерите на наказанията не води винаги до висока ефективност и че следва да се прецизират част от разпоредбите между първо и второ гласуване. Господин Михайлов отбеляза, че Наказателният кодекс представлява една система от норми и тя може да бъде ефективна само ако има своята системност и спазване на основните принципи, затова завишаването на санкциите следва да бъде добре аргументирано и вписано в общата наказателна концепция. Господин Зарков посочи, че увеличаването на санкциите ще доведе до промяна на състава на съда, който разглежда тези дела, и допълни, че е необходимо да се създаде преходна разпоредба, която да уреди висящите производства. Той добави, че размерът на наказанията за престъпления против интелектуалната собственост следва да бъде внимателно обсъден и анализиран. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по конституционни и правни въпроси с 9 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 47-202-01-14, внесен от Министерския съвет на 18 март 2022 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Матеев. Има също така и Доклад от Комисията по електронно управление и информационни технологии. Моля някой член на Комисията да ни запознае с Доклада. Заповядайте, господин Стоилов.

Комисията по електронно управление и информационни технологии на редовно заседание, проведено на 30 март 2022 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха от Министерството на електронното управление Александър Йоловски – заместник-министър, от Министерството на правосъдието Емил Дечев – заместник-министър, и госпожа Ева Жечева, директор на Дирекция „Права на детето“ от администрацията на националния омбудсман. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на правосъдието господин Емил Дечев. В началото на представянето на Законопроекта той подчерта, че Проектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е възникнал в отговор на разрастващата се киберпрестъпност – явление, което не признава граници. Целта на Законопроекта е да отговори на нарастващите проблеми с киберсигурността, които се констатират не само цялостно в Европа, но в частност и в нашата държава. за 2019 г. Центърът по киберсигурност към Европол е отчел, че киберпрестъпленията стават все по-дръзки, а фокусът им се измества към по-големи и по-печеливши цели. Във връзка с това Центърът по киберсигурност препоръчва държавите членки да прилагат законодателство, което да отговаря на динамиката, с която се развиват технологиите. Според статистиката през първите шест месеца от 2019 г. кибератаките, предназначени да причиняват щети, са се удвоили, като 50% от атакуваните фирми са били в производствения сектор. Това принуждава представителите на частния сектор да правят вложения в защитени резервни копия на данните, тъй като иначе биха загубили трайно своите данни. Също така на 14 октомври 2019 г. в Министерството на правосъдието е постъпило официално уведомително писмо от Европейската комисия, № Ц-2019-62-72, по процедура за Нарушение, № 2019-22-40,

Според констатациите на Европейската комисия при транспонирането на тази директива България не се е съобразила с изискуемия максимален праг на наказанието лишаване от свобода, предвидено в случаите, посочени в чл. 9, параграф 4 от Директивата, който следва да бъде не по-малък от пет години. Този праг се предвижда, когато деянията по чл. 4 и 5 от Директивата са причинили сериозни вреди и са извършени срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура. С този законопроект Министерството на правосъдието успява да изпълни тези изисквания и да предотврати нарушенията по неправилно транспониране на Директива № 2013/40/ЕС. В хода на представянето на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс заместник-министърът на електронното управление господин Александър Йоловски акцентира, че основната цел на представения законопроект е правилно транспониране на Директива № 2013/40/ЕС. По същество нормативният акт попада изцяло в полето на действие на Министерството на правосъдието и Министерството на електронното управление подкрепя предложените текстове. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника Към Законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В нея са записани проблемите за решаване, целите, които си поставя Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, вариантите на действие, анализ на въздействията и възможните ефекти при приемането на Законопроекта. Освен това е приложена Справка относно съответствието на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Становището на Министерството на правосъдието чрез дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ е, че предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Към Законопроекта е приложена Справка за отразяване на становища, получени при съгласуване на законопроекта. В обсъждането на законопроекта се включиха и народните представители Александра Милчева, Павел Христов, Александър Несторов, Младен Запрянов, Йордан Манджуков. Народният представител Александра Милчева зададе въпрос относно статистиката, която е представена в мотивите към Законопроекта. Според мотивите статистиката е предимно до 2019 г., което прави трудна преценката дали предложените промени в Наказателния кодекс са пропорционални на динамиката, с която се развива броят на инцидентите. Колко са засегнатите администрации и колко от инцидентите стигат до съд? Народният представител Павел Христов също постави въпроса за предоставянето на по-актуална статистика за киберпрестъпността, например за 2020 г. и 2021 г. Ситуацията в световен мащаб е много динамична, особено в последните два месеца. Това изисква по-специално внимание от страна на законодателите – как именно да достигнем до успешна превенция на тези престъпления. Като пое ангажимент да предостави по подходящ начин статистика за киберпрестъпленията за последните две години, заместник-министър Емил Дечев подчерта, че за да се постигне по-добра пропорционалност в отговор на киберпрестъпността, в Законопроекта се повишава размерът на наказанието – както видът на наказанието лишаване от свобода по няколко компютърни престъпления, така също и размерът на наказанието глоба. Точно защото се отчита тенденцията, първо, за увеличаване броя на този вид престъпление, и, второ, че всъщност като обществена опасност този вид престъпление засилва своя интензитет на обществена опасност, поради което се налага съответно да се увеличи размерът както на наказанието лишаване от свобода, така и размерът на наказанието глоба. Това е отговорът на проблема с повишаването на киберпрестъпленията Народният представител Александър Несторов изрази становище, че повишаването на санкцията не винаги води до превантивен ефект. Също така повишената санкция не винаги има последваща поправителна дейност. Освен нуждата от транспонирането на Директивата, което касае само един от предложените 14 на брой изменения в Законопроекта, господин Несторов сподели, че в мотивите не е видял никакви други доказателства защо този законопроект е необходимо да бъде приет. Нещо повече, той изрази и още едно съображение, а именно, че в Наказателния кодекс има доста други престъпления и повишаването на санкциите би създало проблем с пропорционалност на наказанията спрямо други състави в него. Народният представител Младен Запрянов отбеляза, че за него е много важно да разбере от вносителите на Законопроекта каква част от извършените престъпления стигат до съд и до присъда? Тоест, повишените санкции как ще се отразят в действителност на ситуацията? Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев коментира, че една от причините за този законопроект, е именно образуваната наказателна процедура срещу България за нарушение при транспонирането на Директива № 2013/40/ЕС. Според Европейската комисия нарушението на българската държава се изразява в това, че ние имаме прекалено ниски наказания за определен вид компютърни престъпления. Идеята на този законопроект е именно да се отстранят тези нарушения при транспонирането на директивата, като се завишат наказанията. Това е и основната цел на Законопроекта. допълнение заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски също заяви, че основното предложение на настоящия законопроект е да адресира процедура по неспазване на европейското законодателство и транспониране на Директивата. Също така предложените нива при завишаването на санкциите касае привеждане в съответствие на българската нормативна база с предвиденото в съответната директива. В хода на дискусията се включи и госпожа Ева Жечева, експерт от администрацията на омбудсмана. Тя обърна внимание на първите три параграфа от законопроекта, а именно измененията в чл. 155б, чл. 155в и чл. 159. Предложените промени са в духа на Конвенцията за сексуалното насилие и Европейската директива за борба с онлайн насилието и сексуалната експлоатация. За институцията на омбудсмана сексуалната експлоатация на децата онлайн е грубо нарушение на техните права. Госпожа Жечева сподели, че е важно да се увеличи срокът на наказанието, така както изисква Конвенцията, но има друг проблем, който се изследва в институцията на Омбудсмана, благодарение на партньорството си с гражданския сектор. Член 155б и чл. 155в не се използват – твърдят експерти от гражданския сектор. Промяната в момента не касае правоприлагането. Госпожа Жечева отбеляза, че точно тези два члена са всъщност срещу сексуалните посегателства на деца онлайн и подмамване на дете от педофил през информационните системи. Тези членове от НК не се използват, защото липсва образованост в прокуратурата и в съдийската колегия. Прокурорите се страхуват да повдигнат обвинения по тези членове. Обвинения не се повдигат всъщност по линия на тези членове, а за притежание, където наказанието е една година и не могат да се изискват трафични данни по реда на Закона за електронните съобщения. На практика прилагане на чл. 155б и чл. 155в няма и няма съдебна практика по тези членове. Член 159 в Наказателния кодекс, който разглежда производството, разпространението и притежание на порнографско съдържание, е още един пример как не действат механизмите. Там дори няма детска порнография, която да бъде наказуема. Ева Жечева се обърна с призив към членовете на комисията наистина да бъдат разписани мерки за повишаване на дигитално-медийната грамотност на децата, на родителите и на учителите. Изключително сложен е проблемът в България и може би затова България е една от страните, в които има изключително голям проблем при разкриването на тези престъпления. В отговор на експозето на Ева Жечева народният представител Павел Христов изрази позиция, че повдигнатата тема е изключително сериозна и тя действително изисква колективни усилия за справяне с този проблем, защото посегателството върху деца е очевидно сериозен проблем на нашето общество. За съжаление, статистиката сочи, че той се задълбочава, а не се решава. Той предложи да бъде изготвена конкретна държавна стратегия за справяне с тези многопластови проблеми. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по електронно управление и информационни технологии прие следното становище:

Господин Заместник-министър, ако желаете, имате право да вземете становище. Откривам дискусия по внесения законопроект. Колеги, желаещи за изказване? Господин Петров, заповядайте имате думата.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители, когато на 18 март видях внесения законопроект за промени в Наказателния кодекс, си казах: „Ето, най-накрая тези от управляващата коалиция са се решили да обърнат внимание на наказателната политика на държавата.“ Не си го казах с толкова фин изказ, но все пак съм на парламентарната трибуна, налага ми се да перифразирам. Когато видях този внесен законопроект, си казах: „Ето, ще се обърне внимание на наказанията“, тъй като преди малко цитираната общонаказателна концепция на управляващата коалиция се изразява в едно изречение в подписаното от тях коалиционно споразумение. Отваряйки този законопроект за промени в Наказателния кодекс, се надявах да видя доста по-сериозни санкции, например по престъпленията против личността, средните телесни повреди по чл. 129 по НК, тежките телесни повреди по чл. 128 от НК, едни по сериозни санкции, защото това са доста масови престъпления от частта битова престъпност, която е бич за българските граждани. Надявах се, като отворя този законопроект да видя доста по завишени санкции, касателно престъпленията против собствеността: кражбите по чл. 194, грабежите по чл. 195 и следващите от НК, от които страда голяма част от българското население, особено по по-малките населени места, където с това се характеризира битовата престъпност. Очаквах да видя в този законопроект за промени в НК увеличаване на санкциите, например при престъпленията против транспорта чл. 343д от Наказателния кодекс. Това са: шофирането в нетрезво състояние, шофирането след употреба на наркотици, които, ако управляващите вносители на Законопроекта, се бяха постарали да потърсят една статистика, например в Софийския районен съд – наказателно отделение, щяха да видят, че основна част от делата са именно по престъпления против транспорта. През ден гледаме по новините, че има такива престъпления. престъпления. Явно наказанията не са адекватни. Даже еретично се надявах да видя завишени санкции в този законопроект по престъпленията против служба, тъй наречените престъпления от длъжностни лица, при които има огромна корупция. Даже се надявах в тази насока да видя и изпълнение на заложеното в коалиционното споразумение в т. 5 на стр. 3 от Приложение № 1 от това коалиционно споразумение така, както е записано: „Промени в НК касателно борбата с корупция“. За съжаление, колеги, тези мои очаквания не се оправдаха и когато прочетох Законопроекта – какво да видя? Чл. 173: „Издаване на произведения на литературата от чуждо име“, наказанието е увеличено от две до три години. Само ще Ви напомня, че по чл. 66 от Наказателния кодекс все още попада хипотезата, че наказанията „лишаване от свобода до три години“ могат да бъдат отложени с тъй наречената условна присъда. Гледам промени – касателно плагиатство на интелектуалната собственост: увеличение на наказания от пет на шест години; плагиатство срещу промишлен дизайн увеличено от пет на шест години; плагиатство срещу търговски марки – увеличение на наказанието лишаване от свобода от пет на шест години. Страхотна борба с престъпността. Ако вносителите се бяха поинтересували как се изтърпяват тези наказания, щяха да разберат, че твърде често се прилага, господин заместник-министър, правилото на предсрочното освобождаване, когато са изтърпени две трети от наказанието „лишаване от свобода“ и като увеличите само с една година общото, максималното наказание, реално Вие го увеличавате с осем месеца. С едни осем месеца плашите престъпника да не извършва това престъпление. Каква е тази борба с престъпността не мога да разбера? Общо взето, в тази част от промените ние ще водим борба с турските ментета, като увеличаваме максималния срок от пет на шест години с мотивите в Законопроекта да използваме СРС-та. Изключително сериозна част от престъпленията в българската държава са това – така изглежда според вносителите, че да се налага да увеличаваме, и то само, пак казвам, с около осем месеца реално наказанията за този вид престъпления. Освен това в Законопроекта се предвижда увеличаване на наказанията – касателно, тъй наречените киберпрестъпления. Само че вносителите може би трябваше да се поинтересуват, че голяма част от тези киберпрестъпления или се извършват извън територията на страната, или тъй наречените технически средства и способи за извършването им се намират извън територията на Република България. Така че да вдигаме максималният срок от пет на шест години, за да можем да използваме СРС-та реално не е много практично и не вършим нищо ефективно, само се оправдаваме, че изпълняваме и прилагаме някаква директива. В една насока – касателно, Законопроектът, държа да изкажа своето мнение, това е повишаването на наказанията в Раздел VIII от Глава втора на НК, а именно престъпленията в раздел „Разврат“, където обаче, за съжаление, няма една дума в мотивите на Законопроекта, тъй наречените престъпления, касаещи педофилията. Там се предлага, в част от престъпленията, например по чл. 155б и в, да бъде увеличен максималният срок на наказанието от пет на шест години, за да можем да използваме СРС-та. Обаче има една странна диференциация. Вносителите на Законопроекта явно са пропуснали, че в чл. 151, ал. 3 и 4 отново имаме престъпления, в случая принуждаване към съвкупление на непълнолетно лице чрез ситуация, в която ние сме в позицията на негов надзор. Аз тогава Ви питам: каква е разликата между тежестта на престъплението по чл. 151, ал. 3 или 4, от една страна, която явно е пропусната в този законопроект, и престъплението по чл. 155в, където имаме склоняване на непълнолетно лице към съвкупление или блудствени действия. Значи, когато склоняваш някой да извърши с някой друг блудствени действия или да покаже гениталиите си, увеличаваме наказанието, а когато го принуждаваш да се съвкупи с теб, без да разбира свойството и значението на постъпките си или защото е под твой надзор, ние не пипаме наказанието и според вносителите не може да се използват специални разузнавателни средства. Може ли някой да излезе сега на реплика и да ми обясни престъплението по чл. 151, ал. 3 или по ал. 4 с по-малки и тежки последици за личността ли е от престъплението, което сте тръгнали да преуреждате по чл. 155в касателно? Само че да го обясни така, щото, когато се случи следващия път такова престъпление

законопроект. Аз веднъж Ви го казах, когато променяхте Закона за изпълнение и изтърпяване на наказанията, че правите едни опити за реформа, които, за съжаление, не работят и няма как това нещо да го променим сега. Затова считам, че така предложения законопроект е немотивиран, не извършва реална реформа в наказателната политика на държавата, ефектът му няма да бъде желаният или така прокламираният от страна на вносителите и държа да отбележа, че простото транспониране на някоя европейска директива, за съжаление, не изпълнява тези цели и желания, които искат българските граждани. Те искат да се борим против битовата престъпност, против престъпленията, които пряко ги засягат, против корупцията. Това искат да видят от Вас, уважаеми управляващи! А не с едно изречение в коалиционното споразумение да напишете, че ще се борите срещу корупцията и накрая да тръгнем да борим плагиатстването, използването на търговска марка и хакерските атаки. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Колеги, има ли реплики? Цончо Ганев – заповядайте, господин Ганев. Господин Петров, две неща искам да кажа само. В момента тече Законопроект с изключителна важност според управляващите, тъй като е на дневен ред. В същото време залата е почти празна. По-важното е, че както вносителите, така и управляващата коалиция и на наистина професионалния разговор, който върви в момента от страна на Петър Петров, никой от управляващите не смята да дойде и да дискутира това, което се повдигна като казус и като проблеми. Абсолютно никой! Гробно мълчание! Най-вероятно ще си гласуваме Законопроекта набързо и ще си го приемете. Няма лошо според Вас. Според нас има голям проблем, защото само

в който се каза, че предложения от Вас Законопроект не иска по никакъв начин да засегне интересите, както казваше новоизбрания член на СЕМ, тези болни хора. Не, те не са болни хора. Това са извратени типове. има ли втора реплика? За дуплика – господин Петров, имате думата. Уважаеми господин Ганев, благодаря Ви, че поддържате дискусията, касаеща Раздел VIII – „Разврат“, защото считам, че тези престъпления са изключително тежки. Те носят изключително тежки емоционални последици не само за жертвите, за пострадалите, а и за цялото българско общество, защото биват, как да кажа, отразявани от медиите изключително много, но, за съжаление, в последните 30 години ние не виждаме адекватна политика. Отново ще повторя, че няма една дума, един ред в мотивите на Законопроекта, касателно тези промени за педофилията – престъпления с малолетни и с непълнолетни, по отношение на които вместо да се сложи едно 15-годишно лишаване от свобода, е увеличено от 5 на 6 години, а реално с 8 месеца, защото ще го пуснат предсрочно, за да върши деецът отново същите неща. Не разбирам защо вместо да се съсредоточим върху истински важните проблеми на обществото – проблемите, които касаят нашите деца, защото в Раздел VIII се касае за престъпления срещу нашите деца, и вместо да обърнем внимание със законодателни промени да ги мотивираме поне в тези мотиви, да излезем и да ги защитим тук и да кажем как да ги разследваме, вместо да се опитаме да пипаме НК, за да можем да разследваме по НПК и по Закона за СРС, ние увеличаваме възможността чуждите производители на маратонки да могат да си защитават продукцията. Това ли е най-големият проблем? Знаете ли, че въобще няма статистика колко са, от една страна, престъпленията против търговските марки в мотивите на Законопроекта? Няма и статистика, за съжаление, колко са и престъпленията против нашите деца, които са другите засегнати. Как тогава очаквате тази зала да вземе едно мотивирано компетентно решение да приеме или не този законопроект, който е обоснован единствено с киберпрестъпленията, за които се сочи, че са 2049 през 2019 г. А знаете ли колко са жалбите в държавата срещу кражби, срещу грабежи, срещу леки телесни повреди, срещу тежки телесни повреди? Стотина хиляди, 150 хиляди! Тогава къде е фокусът и къде би следвало да бъде фокусът на тази управляваща коалиция, коя престъпност да бори – издаването на чужди произведения, като увеличи от 2 на 3 години наказанието или средните и тежките телесни повреди, за да могат хората по малките населени места, които са също наши гласоподаватели, да чувстват една сигурност? Като няма полиция, поне едни по-тежки наказания да стряскат евентуалните дейци! Вие кажете! Колко пъти съм казвал, че не се води наказателна политика за тези пет месеца от управляващата коалиция! Дайте примери! За съжаление,

господин Георгиев. Попитах дали има желаещи за втора реплика, нямаше и дадох възможност за дупликата. Ако желаете, направете изказване.

България): Хакерската атака срещу Български пощи показа, че всъщност киберпрестъпленията могат екзистенциално да застрашат цели слоеве от българското население, в случая пенсионерите чрез забавяне на изплащането на техните пенсии. Така че темата е много актуална и излиза и от това, което колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ казаха, че всъщност само се занимаваме с киберпрестъпления. Да, този законопроект е за киберпрестъпленията и лично аз приветствам промените и увеличените наказания за такива, защото това е много важна тема и тя тепърва ще става все по-актуална. Неслучайно все повече чуваме термините „кибервойна“ и „киберпрестъпност“, както и „кибертероризъм“. От друга страна, четем, че заплащането на кадрите в МВР, които се занимават с киберпрестъпност, ще се увеличи, но тук трябва да си поставим и още няколко допълнителни въпроса: кой ще обучи тези кадри, има ли как да намерим кадри, дори и да вдигнем заплащането и как можем да ги привлечем? Също така съдебната система как може да бъде подготвена по-добре, за да отговаря на новите изисквания спрямо киберпрестъпленията, защото нека не се лъже, че дори да вдигнем наказанията, ако няма наказани и няма кой да ги накаже, те няма да имат ефект. Така че това е първата стъпка, но сме на правилния път. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ:

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колега Кирилов, понеже ще говорим за киберпрестъпления, държа да отбележа, че преди да има наказани, трябва да има разследване, трябва да има установени лица и трябва да има обвинени. Защо хващаме бика за рогата от грешната страна? Търсим да увеличим наказанието – както виждате, с едни минимални размери, и се надяваме това да уплаши до такава степен киберпрестъпниците с тази една година увеличение или три в някои от случаите, които Вие от управляващата коалиция сте предвидили, и се надяваме, че така ще преборим престъпността. Преди малко споделих, че една голяма част от тези престъпления, за съжаление, поради обективната реалност се случват и се извършват извън България, просто може би последиците са тук или пострадалите лица са на територията на Република България, както е в случая с Български пощи. Но за да може тези престъпления да получат едно адекватно наказание, първо трябва да ги да извършим адекватно разследване и да намерим кои лица са виновните, за което къде трябва да пипнем? Не в НК и наказанията, а НПК и съответните закони, които са специални и ще позволят едно обективно разследване, а в случая с киберпрестъпленията, тъй като, пак казвам, част от тях се извършват, за съжаление, извън територията на страната, актовете, които позволяват международно сътрудничество по досъдебни производства. Там е проблемът, а не с увеличение на наказанията и тази директива да я прилагаме, като увеличим този максимум, ние реално нищо не постигаме, за съжаление. Защото Вие сам казахте: куца ни разследването. То няма да се оправи с магическа пръчка, уверявам Ви – утре няма да се вдигнат заплатите на тези хора с 200%, за които Вие говорите, така че те да са мотивирани да останат да работят в Министерството, а не както някои директори на съответната дирекция вече да работят в частна застрахователна агенция, където им дават адекватно заплащане. Ето това е примерът как ние борим киберпрестъпността. Квалифицираният кадър – сигурно знаете за кого говоря, вече работи в частна застрахователна агенция, където отговаря за киберсигурността.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Едва ли има народен представител в тази зала, който да не се възмущава от посегателства срещу деца, от посегателства срещу честта и достойнството на жените. Но Вие, колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, след като толкова много сте загрижени за приемането на този законопроект, нямате никакви проблеми да направите своите предложения

касателно педофилията, която се извършва срещу малолетни и непълнолетни лица, трябва да се промени чл. 3 на Закона за специалните разузнавателни средства, който указва кои престъпления могат да бъдат разследвани със специални разузнавателни средства и няма как такава законодателна промяна ние да мушнем,

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, вносител – Министерският съвет, на 18 март 2022 г. Моля, режим на гласуване.

Господин Председателстващ,

господин Игнат Асенов – главен директор на Главна дирекция „Контрол на пазара“, и госпожа Илиана Цолова – директор на дирекция „Правни дейности“; госпожа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, и госпожа Чонка Ковачева – началник-отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Корнелия Нинова, която посочи, че с него се цели да се въведат строги и ясни правила за дейността на дружествата за събиране на вземания. Министърът отбеляза, че с Проекта на закон се създава регистър на фирмите, които ще извършват дейност по събиране на вземания, въвеждат се изисквания към дружествата да имат минимален внесен паричен капитал не по-малко от 500 000 лв. и се установява изискването в ръководствата им да няма осъждани лица или лица с висящи наказателни производства. Предвижда се задължителна регистрация на дружествата за събиране на вземания, като регистърът ще се води и съхранява в Министерството на икономиката и индустрията. Предлага се лицата, осъществяващи събиране на вземания по потребителски договори, които отговарят на условията за вписване в регистъра, да получават удостоверения за извършване на дейност и да бъдат служебно заличавани при нарушаване на изискванията на Закона. Законопроектът създава задължения за първоначалния кредитор, който ще е длъжен да уведоми потребителя преди прехвърлянето на вземането му на дружество за събиране на вземания, като му предостави писмена информация за размера на вземането, неговото основание, изплатените суми и лицето, на което ще бъде прехвърлено вземането. Първоначалният кредитор ще е длъжен да даде и възможност на длъжника да изпълни доброволно задължението си в 14-дневен срок от получаване на съобщението, като посочи банкова сметка или друг начин за доброволно плащане. Министърът акцентира върху ограничението, което предвижда Законопроектът, по силата на което търсената от потребителя сума не може да бъде по-голяма от дължимото според договора с първоначалния кредитор. Размерът на вземането, което е прехвърлено от първоначалния кредитор, може да бъде увеличен единствено с лихвата за забава, която не трябва да бъде по-висока от законната лихва. Госпожа Нинова допълни, че начисляването на по-висока лихва за забава, както и на допълнителни такси и комисиони ще подлежи на контрол и санкции от Комисията за защита на потребителите. Проектът на закон създава възможност за потребителите да оспорват задължението или да потърсят съдействие от орган за алтернативно разрешаване на спорове. От приложното поле на Закона са изключени нотариусите, адвокатите, адвокатските дружества и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 Асоциацията за управление на вземания, Българската асоциация за лизинг и Българската асоциация за потребителско кредитиране. От Асоциацията за защита на потребителите считат, че Законопроектът не покрива напълно дейността на колекторските фирми и не е насочен към цялостно регулиране на дейността им. В своето писмено становище Омбудсманът на Република България подкрепя принципно законодателната инициатива и прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете. От гражданската платформа „Изправи се.БГ“ изразяват резерви към част от текстовете, като правят конкретни предложения за подобряване защитата на потребителите. Националната асоциация за защита на потребителите подкрепя инициативата за създаване на балансиран акт, урегулиращ дейността на дружествата за събиране на вземания, като изразява необходимостта от промяна на текстовете. От Асоциацията за управление на вземанията подкрепят приемането на изричен законодателен акт, който цялостно да регулира дейността по придобиване и събиране на вземания, като сочат резерви към част от текстовете и считат, че с приемането на Законопроекта ще се наруши принципът на правна сигурност, като едни и същи като едни и същи правоотношения ще бъдат регулирани по различен начин и в различни нормативни актове. Българската асоциация за лизинг подкрепя предвиденото регистърно производство, предложените изисквания към дружествата за събиране на вземания и правомощията на министъра на икономиката и индустрията за упражняване на ефективен контрол, като предлага конкретни редакции на текстовете. От Българската асоциация за потребителско кредитиране споделят необходимостта от нормативна уредба на дейността на колекторските дружества и обръщат внимание на формулирането на част от нормите. Омбудсманът на Република България заяви, че предложеният законопроект е изключително важен и ще преустанови произвола от страна на колекторските фирми. Госпожа Ковачева изрази необходимостта от конкретни законодателни предложения, с които да се подобрят възможностите за по-добра защита на потребителите и длъжниците. Господин Димитър Маргаритов посочи, че с този проект на закон се създава стройна система от правила, по която колекторските фирми да осъществяват своята дейност, като се въвеждат редица ограничения и забрани, които да препятстват възможността от засягане на правната правната и личната сфера на задължените лица. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Петър Куленски, Филип Попов и Атанас Славов. Народният представител Петър Куленски заяви, че парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи Законопроекта, като в срока за предложения ще предложи разширяване на съществуващата уредба относно последиците от оспорването на вземанията, прецизиране на режима на телефонните обаждания към длъжниците, както и създаване на допълнителни гаранции във връзка със защитата на личните данни. Той допълни, че ще бъдат прецизирани изискванията за дейността на чуждестранните юридически лица и условията за сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност“. Народният представител Филип Попов посочи, че парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи Законопроекта, като отбеляза, че с него се прекратяват лошите практики на колекторските фирми чрез въвеждане на ясни правила за това кой и как може да изпълнява този вид дейност. Народният представител Атанас Славов заяви, че „Демократична България“ ще подкрепи на първо четене предложения законопроект, и добави, че същият е легитимен от гледна точка на преследваните цели и необходим, предвид множеството злоупотреби от страна на колекторските фирми. Той отбеляза, че Законопроектът подкрепя най-уязвимите групи в обществото, като защитава правата им и обърна внимание, че е необходимо да се намери балансът между защитата правата на гражданите и правата, свързани със стопанския оборот.

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за събиране на вземания по потребителски договори, № 47-202-01-18, внесен от Министерския съвет на 6 април 2022 г.“

Благодаря, уважаеми господин Председател. Моята процедура е за допуск на господин Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Колеги, подлагам на гласуване искането за допуск на господин Маргаритов. Гласували

господин Маргаритов. Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля квесторите да въведат в залата господин Маргаритов.

Уважаеми дами и господа народни представители! Ще обсъждаме един изстрадан законопроект, но крайно необходим. Казвам изстрадан, защото в продължение може би на около три-четири месеца работим по този законопроект. Проведохме много обсъждания – обществени, с потребителски организации, с колеги депутати. Всички разбирате колко е необходим – години наред хиляди български граждани са подлагани на натиск, на рекет, на изнудване, без държавата да може адекватно да предложи регулация на взаимоотношенията между кредиторите и потребителите. За пръв път тази материя се урежда със законопроект и аз разбирам, че той не е съвършен – по мнението на част от депутатите. Но искам да благодаря и да поздравя колегите от партиите в правителството и от управляващото мнозинство, че въпреки някои забележки подкрепиха в комисиите Законопроекта на първо четене – Ваша Ваша воля е, разбира се, между първо и второ, очакваме да се направят предложения за подобрения, но за пръв път се намери мнозинство в комисиите което има смелостта и куража да се изправи срещу 4 млрд. лв. Хората, които оперират на този пазар, не са за подценяване. Неслучайно години наред този законопроект не можа да пробие в нито един парламент. Правени са такива опити и винаги се намираше начин – по различни причини, те да не доведат до край Законопроекта. Така че благодаря на тези колеги, които го подкрепят, и се надявам да продължим и на първо, и на второ четене и този законопроект да стане факт. За пръв път в него уреждаме статута на фирмите, които могат да извършват тази дейност. Досега всеки, който дръзнеше да го направи безконтролно от държавата, можеше да ходи по села и градове и да изнудва хората. Сега има ясен регламент кой трябва да го прави, как може да се регистрира и каква отговорност носи. На второ място, уреждаме правата на потребителите, които досега бяха абсолютно беззащитни срещу това своеволие. На трето – и може би най-важното, уважаеми български граждани, ако този законопроект стане факт и на второ четене, няма да дължите повече от това, което сте взели като кредит, освен законната лихва, и никой няма да има право да си слага такси, комисиони, да Ви изнудва за непосилни суми, за които не носите отговорност. Разбира се, Законът предвижда и тежки санкции за нарушителите по него. Обръщам се днес и към опозицията, която не подкрепи Закона в комисиите. Уважаеми колеги народни представители, ако ние, екипът на Министерството, Комисията за защита на потребителите, потребителските организации, колегите от управляващото мнозинство не можем да Ви убедим, Ви моля да отделите 15 минути от времето си, да отидете в Секретното деловодство на Народното събрание и да прочетете секретния доклад на ДАНС за колекторските фирми.

в този доклад проблемът с колекторските фирми е описан като заплаха за националната сигурност. Не мога да Ви разкрия детайли, но всеки от Вас може да отиде в Секретното деловодство и за 15 минути да се запознае за какво става дума – за какъв сив сектор, за какви черни пари в размер на 4 млрд. лв. се въртят в България на гърба на българския народ, и ще видите поименно кой го прави. Надявам се, след като се запознаете с този доклад, да преосмислите досегашната си позиция и да подкрепите Законопроекта на първо четене. Разбира се, между първо и второ имате достатъчно време да дадете обективни и разумни аргументи как той да стане още по-добър. Целта е ясна – ред, правила и отговорност за тези, които събират потребителски кредити. Второ, защита на правата на потребителите. Трето, санкции за онези, които не се съобразяват със Закона. И четвърто, изсветляване на една огромна част от финансовите потоци в България. Ако тези цели на Закона Ви допадат, то се обръщам към всички народни представители: моля, подкрепете го днес на първо четене, оставаме отворени за всички разумни предложения. Ако трябва, удължете и срока между първо и второ четене, да направим един по-съвършен закон, но да сложим ред и правила в държавата и да защитим хората. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер. Колеги, откривам дискусията. Госпожа Каназирева, след това госпожа Митева, Цончо Ганев също записвам,

Вие не се изправяте срещу никакви четири милиарда. Чак дотолкова сте си повярвали, че наистина смятате, че този законопроект защитава хората и защитава потребителите. Този законопроект, съжалявам да го кажа, Вие ме предизвикахте, е една пълна лъжа. Вие защитавате една много, много малка част от задълженията, които се прехвърлят. Извън обхвата на този закон Вие сте оставили най-големите задължения банковите, ипотечните, потребителските, бързите кредити и всичко останало, което оформя над 70% от задълженията, които се препродават от колекторски фирми. Госпожо Нинова, този законопроект

Уважаеми колеги, имате моето уважение като народни представители и институция Народно събрание. Аз съм била много години в тази зала и знам какво е да се бориш за върховенството на Народното събрание в парламентарна република, но Ви моля преди да дискутираме един закон, поне да го прочетете, госпожо Каназирева. Този закон урежда точно потребителските кредити, в него са включени бързите кредити, по предложение на наши коалиционни партньори са включени и бързите кредити, така че основното, което той урежда, са потребителските и бързите кредити. Как може да се каже, че този закон не урежда това? Директивата, която се отнася до банките, ще бъде транспонирана и това зависи от Вас. Що се отнася до четирите милиарда лева. Отдавна говоря за тях и очевидно от ГЕРБ не ми вярват. Затова се обърнах към Вас: идете в Деловодството и четете – в Секретното деловодство, ще видите милиардите левове, ще видите откъде идват, ще видите къде отиват. Ако не вярвате на мен, поне повярвайте на българските служби. Между другото, благодаря и на ДАНС. Без наша инициатива по повод на този законопроект те са разработили доклада и са го предоставили на Вашето внимание, така че не само ние твърдим, изчислено през експертите финансисти и икономисти, но и службите аргументирано, точно, поименно и с числа

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! От парламентарната група на „Има такъв народ“ ще подкрепим този законопроект, но при няколко условия, заявявали сме ги многократно в работните групи, в които сме се събирали. Да, наистина този закон е изстрадан. Аз специално работя по този закон от 2017 г., включително съм пускала запитвания до държавите членки по линия на ECPRD, разполагам включително и с отговорите, и с уредбата на тази дейност За съжаление, тук чухме, че по този закон се работи от няколко месеца и всичките становища са отрицателни. Отрицателни са становищата на Портала за обществени консултации, отрицателни са включително и всички становища, които са постъпили в Комисията по конституционни и правни въпроси. За съжаление, предметът на този законопроект не е ясен, за съжаление, неслучайно колегите поставят въпроса за бързите кредити, защото наистина, включително и между юристите, съществува полемика и въпроси: включват ли се тук бързите кредити или не се включват? Да, те се включват, но до този извод трябва да се стигне с тълкуване. Смятам, че при един такъв закон, който защитава правата на българските граждани, разпоредбите трябва да бъдат ясни, прецизни, точни и не трябва да бъдат поставяни на никакво тълкуване. В чл. 1 на Закона ясно и категорично трябва да се определи неговият предмет и обхват и тук трябва да се включи ясно дейността по събиране на всички вземания и изискванията към тях. Още в чл. 1 ясно трябва да бъдат включени както банковите финансови институции, така и небанковите финансови институции, защото дълговете към банките са около 45%, или повече от вземанията, които се събират. Смятам, че Директива 2021/2167 трябва да бъде въведена с този закон. Самият Закон за нормативните актове постановява, че обществени отношения от една и съща област се уреждат в един и същи нормативен акт. Директивата трябва да бъде въведена в българското законодателство до края на 2023 г. И неслучайно тук народните представители многократно са поставяли въпросите, включително и към изпълнителната власт, защо директивите се въвеждат в последния момент, защо директивите се въвеждат обикновено след изтичане на срока за транспониране? Тук, сега, в момента имаме основа, върху която да работим, имаме достатъчно време това да го направим и наистина да направим закон, който ще бъде в полза на българските избиратели. Много внимателно тук трябва да помислим дали доставчиците на обществени услуги трябва да бъдат в този закон, дали трябва да им се разреши да могат да прехвърлят могат да прехвърлят вземания, дали битовите и комуналните задължения трябва да бъдат тук и трябва да бъдат на такъв режим и въобще могат ли да бъдат прехвърляни, защото наистина това е много чувствителна тема за българските граждани. Смятам, че тук всички трябва да излезем наистина с лице при избирателите и да кажем: на първо място, въвеждане ясно на Директивата в този закон, на второ място, достатъчно дълъг срок между първо и второ гласуване. Ние ще предложим това да бъдат 28 дни, за да могат народните представители да имат достатъчно време да направят своите предложения. В това време ще предложим започване на работна група, но работна група, която да работи при отворени врата, тоест всички заинтересовани институции, всички тези, които наистина знаят, и могат, и разбират от тази материя, да се включат в отворен формат и да дадат своите предложения, за да може да бъдем наистина прозрачни и публични пред обществото и да кажем накрая с гордост: да, направихме един закон и този закон не е популистки, този закон не е просто за да го отчетем, а този закон е наистина да бъде работещ. Така че, призовавам всички народни представители да се обединим около това да приемем този закон като една основа, но след това всички заедно да седнем и да започнем да работим по въвеждане на Директивата и по въвеждане на изисквания, които наистина ще доведат до по-добри условия за българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Митева. Реплики от Дани Каназирева и Явор Божанков. Уважаема госпожо Митева, напълно съм съгласна. Единствено за бързите кредити искам да Ви кажа, че юрист с голяма фантазия може да прецени дали изобщо те се включват в обхвата. Да не говорим, че споменатите суми 4 милиарда, всъщност това са задължения, които са продадени от банки. Има редица случаи, госпожо Нинова, в които банки цедират над 400 милиона евро, и то само на една колекторска фирма. фирма. Всъщност най-голямата защита, която трябва да се даде на българските граждани, е именно от тези задължения, които се прехвърлят. Госпожо Митева, питам защо коалиционното управление е избрало този странен законодателен подход, при положение че имаме Директива 2021/67, с която се изменят още две директиви и в които ясно, в пълнота и в детайли изцяло е уредена, всъщност е дадена правната уредба относно купувачите на кредите? Това е от 21 ноември. Тоест минали са достатъчно много месеци от приемането на тази директива. се прави нещо половинчато, а даже не е половинчато, защото така, както е внесен този законопроект, пази само от прехвърляне на задължения към ВиК, Топлофикация, телефонни сметки – най-малката част, представляваща пазарен дял на задълженията, които се продават, а тези, които са стотици милиони и които тормозят стотици хиляди души, изцяло са извадени от контекста и от обхвата на този законопроект. Затова си позволих, госпожо Нинова, да Ви кажа: шумно рекламираният Ви законопроект, че

ще направя процедурата. Въобще, господин Председател, изпуснахте малко нещата. Госпожо Митева, когато човек не иска едно нещо да стане, има оправдания хиляди – то не е достатъчно пълно, то е еди-си какво. Не е вярно, че има само негативни становища. Има и положителни становища. А тези, които са негативни, имат конкретна критика по конкретен текст. По философията на Закона нито едно становище не отрича, първо, нуждата от такава законодателна уредба. В момента състоянието на този пазар е като в Дивия запад някакви хора без регламентация в малките часове на денонощието, без информация за длъжника, го тероризират, включително физически, с посещения на адреси, с телефонни обаждания и събират за 100 лв. дълг хиляди левове. Това са основната част от жалбите към омбудсмана – десетки хиляди жалби. Затова, естествено, омбудсманът подкрепя Законопроекта. В момента дебатираме по философията на Закона. По философията на Закона спор няма. Той има три цели: потребителят да бъде информиран – тази цел се постига; потребителят да бъде защитен по същество – тази цел се постига; тези субекти да получат правна регламентация, никой да не бъде тормозен – и това се постига. Оттам нататък детайлите са дебат и предмет на дебат на второ четене точно как ще бъде прецизиран. Тогава вече можем да водим дебата. Да, потребителските кредити влизат в този законопроект, но ако смятате, че не са достатъчно ясно дефинирани, може да направите съответните предложения в тази посока, но да отречете Закона по принцип на първо четене,

Аз мисля, че го казах ясно в изказването си в началото. първо, явно не сте чел всички становища. Становището на омбудсмана е публично. То също оспорва предмета на Закона и оспорва това, че директивата не се транспонира. Становището на Асоциацията за защита на потребителите е по същия начин, така че нека да четем внимателно всички становища. Аз поне

тази позиция още от първата наша среща. Неслучайно Законът се забави малко във времето, за което дори във Фейсбук бях обвинена от вицепремиера, че ние спираме и ограничаваме правата на българските граждани. Не, не спираме нищо, но искаме, когато се приеме закон, този закон да бъде работещ закон. Искаме да се спре с приемането на закони, които само да маркират някаква дейност и в края на краищата да не водят до реален резултат. Така че ние сме тук, за да подкрепим този законопроект. Ще работим по този закон, и то ще работим активно. Ще инициираме тази работна група, за да може наистина това, което трябва, и това, което е изискване на директивата, да бъде въведено и наистина на второ гласуване да се поздравим с работещ закон. Благодаря Ви.

След това ще сте Вие. дойдохте да защитите тук в залата Законопроекта, който сте внесли, защото само преди минути имаше друг законопроект на Министерския съвет и никой от министрите не благоволи да дойде в Народното събрание. Все пак е важно да се отбележи, че Вие сте винаги тук, когато е нужно да присъствате. Сега конкретно по предложения от Вас законопроект. Важно е да уточним, че колекторските фирми се занимават основно и единствено със събирания на телекоми, банки и фирми за бързи кредити. В така предложения от Вас законопроект чл. 2 директно зачерква кредитните институции в лицето на фирмите за бързи кредити и банки и остават едни-единствени телекомите. Въпрос на интерпретация е, както отбеляза преди малко госпожа Митева, дали бързите кредити са кредитни институции, или остават само финансови институции. За нас от ВЪЗРАЖДАНЕ урегулирането на това е изключително важно. Тоест Законопроектът е изключително важен, но в тази му форма, в която Вие го предлагате на Народното събрание, той е меко казано скандален и не върши никаква работа, освен че ще имате възможността да обяснявате как ще урегулирате пазара. Но реално не става така, тъй като, махайки кредитните и финансовите институции, остават телекомите. И ако имат някои проблеми, свързани с банки и с бързи кредити, просто ще продължат да бъдат притискани, притеснявани и по всякакъв начин, меко казано, натискани да направят каквито и да било плащания. Така че това нещо – в този му вариант, в който го предлагате, по-скоро би трябвало да мине през Закона за задълженията и договорите, в който ясно и точно да регламентирате просто дейността на колекторските фирми. Там би трябвало в този му вариант. Иначе закон, какъвто е предложен със заглавие „Закон за събиране на вземания по потребителски договори“, е изключително важен, но не и във варианта, в който го предлагате. Защото във варианта, в който го предлагате, остава един огромен въпрос: защо въобще е нужен в този му вид? Не виждам. За изказване – господин Филип Попов. Имате думата, господин Попов, а след това е господин Александър Иванов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Разбирам упорството на някои от преждеговорившите от така наречената опозиция. Все пак четири милиарда са си четири милиарда, но Този закон всъщност урежда статута, правомощията и правоотношенията на така наречените фирми с длъжници. Милиарди на годишна база се оборотират през тези фирми. До настоящия момент тази материя, въпреки че касае на практика всеки втори български гражданин – както стана ясно милиарди на година, не беше уредено. Тази празнота в законодателството позволяваше на някои от тези фирми откровено да тормозят, да рекетират български граждани длъжници, използвайки едни от най-мракобесните способи като звънене в малките часове на денонощието, уронване и увреждане на авторитета на длъжника пред негови колеги, семейство, комшии. От тази гледна точка – да не говорим, че понякога се стига и до откровени заплахи за живота и здравето на длъжниците и такива случи, със Законопроекта се слага край на това. Той урежда тази материя, давайки защита, бранейки авторитета и законните права на потребителите длъжници като например: кога, в кои часове е позволено да се звъни по телефона; въвежда изискване за това кой може да участва в управлението на тези фирми, като дава високи критерии по отношение на етиката и морала на такива хора – физическите лица, участващи в управлението на тези фирми; урежда и прозрачността, и публичността на тези фирми, на тяхната дейност; приемането на тази законна необходимост, тоест задължения в една правова европейска държава, за каквато претендира да е България.

Неговата философия, неговите основни темели са ясни – те бяха казани тук от тази трибуна. Разбира се, между първо и второ четене следва да се прецизират и може би някои текстове, но приемането на този закон на първо четене е наше задължение и необходимост, защото в годините назад тази материя не беше уредена. Сега за пръв път някой се осмели да се изправи срещу тези четири милиарда,

Уважаеми господин Попов, при цялото ми уважение, по никакъв начин не съм казала и не сме заявили, че няма нужда от подобен законопроект. Не, напротив, има нужда. Българските граждани следва да бъдат защитени,

Проверете, моля Ви, между първо и второ четене делът на задълженията, които уреждате. Те са някъде около 16%. Останалите 80 и повече процента остават извън обхвата на Законопроекта. Това, което ние искаме, е просто и ясно: всички тези задължения, които наистина формират въпросните милиарди, да намерят място в този законопроект, за да може приемайки един такъв закон, той да даде пълноценна и детайлна защита на длъжниците. По начина, по който е входиран законопроектът, единствено и само легитимирате дейността на големите колекторски фирми, които изкупуват милиони задължения от банки. Най-лесното и най-простото – дайте си повече време и наистина направете така, че да въведете директивата, която вече е факт, за да обхванете всички тези задължения, защото така входиран, този законопроект единствено прилича на лобистки законопроект, който легитимира дейността на големите колекторски фирми. Вие дори не сте предвидили възможността длъжникът сам да изкупи дълга си – първо той да има право да го изкупи, и то при цена, на която изкупуват колекторските фирми. Отделно от това, изричната забрана за използване на тормоз, принуда, включително и на физическа сила, питам аз: те досега бяха ли позволени? Те и досега са забранени.

Благодаря. Уважаема госпожо Каназирева, като толкова сте загрижени за един по-добър законопроект, преди 10 години защо не го внесохте? Защо Ви беше удобно тази материя да не бъде уредена по никакъв начин? Десет години управлявахте, изобщо хал хабер, никакви действия по отношение на тази материя. Сега се внася този законопроект. Имате абсолютната възможност между първо и второ, ако сте искрени в своите изказвания, да направите своите предложения. Моля Ви, не спекулирайте тук, от тази трибуна, с 16%, 80%, не знам откъде ги вадите тези цифри и тези числа изобщо. Колко процента сме уреждали ние в този законопроект. Напротив, ясно и категорично стана тук от тази трибуна и от тялото на самия законопроект, че всъщност се защитават правата и законните интереси на длъжниците, на българските потребители срещу този рекет и тази репресия, която им беше упражнявана години наред. И тези 4 милиарда, които оборотират годишно, за които Вие не взехте абсолютно никакви мерки за защита на българските граждани повече от 10 години и сега тук излизате целите в бяло. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Попов. За изказване? Заповядайте за процедура, госпожо Александрова. За изказване са записани и в тази последователност ще давам думата: Александър Иванов, Петър Петров, Емил Георгиев и Владимир Балачев.

Спазваме цикъл процедури. Господин Иванов, имате думата. Господин Георгиев, редувам групите. Както обясних по-рано и на господин Иванов. Записан сте, моля да изчакате реда си. Заповядайте, господин Иванов. Представеният законопроект за събиране на вземанията по потребителски договори в този вариант, колеги, под никаква форма не отговаря на очакванията на обществото. Заявиха го и доста колеги преди мен. Освен това Законопроектът не отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24 април 1974 г. за неговото прилагане. Но преди всичко да подчертаем още веднъж, че не отговаря на очакванията на обществото и не променя правното положение на длъжника по никакъв начин при по-голямата част от задълженията, които са възникнали в обществото. Не на последно място, макар че с проекта се прави опит за транспониране на Директива 2021/2167, Директива 2008/48 и Директива 2014/17/ЕС, този опит безспорно е неуспешен и по същество недостатъците се отнасят по следните основни проблеми: Първо, колеги, при правилата за прехвърляне на вземанията по потребителски договори към настоящия момент, съобразно разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, която се прилага във всички договори и е пряко относима именно към състоянието, в което едно вземане преминава от едно лице в патримониума на друго, кредиторът има задължение да уведоми длъжника за намерението или вече извършеното прехвърляне. Обаче с разпоредбата, която се прилага, е неясно дали съответното строго формално изискване ще допринесе, най-вече с оглед на обстоятелството, че преди всичко получателите са лица, които са в неизпълнение на своите договорни отношения без значение от възникналите причини за това. Предлаганата промяна в това отношение по никакъв начин, колеги, не подобрява значително правното положение на длъжниците. Положението на определени термини, които рязко се използват и са използвани по неясен начин, също е притеснително в представения законопроект, който си поставя такива обществено важни цели. По-конкретно става дума за чл. 8, ал. 3, т. 1 и 2, използваният термин „електронни покани“, колеги. В Преходните и заключителни разпоредби на представения законопроект липсва ясна дефиниция какви са тези покани и коя точно част от множеството електронни канали за комуникация се визира. Това е пряко нарушение на общоприетите правила в нормотворчеството и конкретно разпоредбите на чл. 37, ал. 3 от Указ № 883. Неясна е и целта на забраните, установени в чл. 8, ал. 3 и 4 от Законопроекта. Съобразно нея длъжникът може да бъде търсен чрез телефонно обаждане само девет пъти в месеца. Изцяло необосновано е да си пазят телефонните разговори всички длъжници за период най-малко от пет години. Неясно е дали тези разговори въобще ще имат доказателствена стойност в съда и защо само се утежнява процедурата и отговорността и на двете страни. Това ще коства огромни финансови разходи, които съответно, за съжаление, най-вероятно ще утежнят състоянието на длъжника и изключително рестриктивно изискване, от което най малкото не решава нито един проблем, най-вече на длъжниците. На последно място, но на едно от първите по важност, са правилата, учредени в чл. 10, ал. 1 и 2. Държавата желае неоправдано и дори въпреки изричната договорка между страните, което е обичаен договор, да бъде действителна, да се намеси и да променя частноправни отношения между правни субекти. Неясно е кой ще плати сумата за всички направени допълнителни разходи, които се явяват пряка и непосредствена последица от неизпълнението на длъжника. Лихвата за забава е крайно недостатъчна, особено с оглед други приложения от нейното намаляване, което по-скоро изглежда като популизъм, предложен от Министерски съвет. Отново липсва ясна правна рамка за множеството хипотези, които обичайно се срещат в практиката, свързана със събирането на вземания. Вторият от основните проблеми, колеги, които правят впечатление в предложения законопроект, е относно управлението, обслужването на вземанията и изискванията за вписване в единния регистър. Считам, че с настоящия проект се цели фиктивно транспониране на европейските директиви, а реалната цел е пазарът да бъде разпределен само за конкретно избрани фирми и да бъде установен монопол. Макар да са направени някои козметични изменения, така че да се отговори на очакванията на публичното обсъждане, тези промени се оказват изцяло палеативни. Подходът за въвеждане на изискване капиталов размер от 500 хил. лв. под никаква форма не е оправдан от българската икономическа реалност и пак за мен да Ви кажа, колеги, цели наистина свиването на този пазар, където да се установи един монопол. Защо се търси този монопол да отговорят вносителите. Относно контрола и административно-правните разпоредби, колеги, не може да не прави впечатление, че Законопроектът макар да отговаря, още веднъж да подчертая на формалните изисквания на неговото обсъждане, общественото проведено такова, макар и кратко, както казахме, имаше Законопроект в Четиридесет и четвъртото народно събрание, който имаше шест месеца обществено обсъждане, имаше по-голяма пълнота по обхвата. Не знам защо този законопроект не беше взет за база, за основа и да го вкарат сегашните управляващи. Мисля, че щяха да постигнат по-широк обхват на това предложение за закона и също така да отговорят в по-голяма степен на очакванията на задлъжнелите лица. Въпреки желанието си да регулират определени частноправни отношения, колеги, друг пример по отношение брокери – наематели, остават нерешени от законодателната власт. Те са доста съществена част от тези взаимоотношения. Секторът генерира огромни суми между брокерите и наемателите и той остава пак извън обхвата на този законопроект. Както подчертаха и колеги от управляващите и от опозицията, в чл. 2 са изключени, много удобно, една част от фирмите и остават само наистина тези задължения, които формират около 17% от целия този оборот. Пак да кажем, че не се решава проблемът с големите фирми, с тези, които имат наистина… Остават само колекторските фирми да събират вземанията на телекомуникацията, на ВиК дружествата, тези, които са несъществената част от целия този оборот. Цитираните данни за 4 милиарда са притеснителни. Аз окуражавам българските служби, българските правораздавателни органи, когато има сведения от български граждани, които са тормозени и под някаква принуда са събирани колекторски вземания, с най-цялата строгост на закона такива сигнали и такива нередности да бъдат разглеждани и преследвани с цялата строгост на закона, но не да се опитваме да си правим евтин PR на гърба на някой, а през задния вход всъщност да прозира въвеждането на един монопол в този сектор на отбрани фирми. Или ще бъде правоприлагането за всички, по-добре въобще да не си правим труда да правим законодателна дейност – просто да пълним работата на Народното събрание. В заключение, колеги, с настоящия проект се търси решение на проблемите чрез намеса на държавата в частноправни отношения, в което няма нищо лошо, стига те да бъдат еднакво регулирани за всички. всички. Освен това Проектът поражда повече неясноти, отколкото да разрешава проблемите между длъжника и кредитора, многократно подчертавано от преждеговорившите. Предлаганата правна рамка е непълна и под никаква форма няма да допринесе за постигане на целите, поставени от Законопроекта. Считам, че при прилагането му в настоящия вариант ще доведе до множество спорове в практиката. Колегите юристи ще се съгласят може би с мен, което ще затрудни още повече прилагането му, поради което същият следва да бъде за нас отхвърлен или да бъде внесен, както казахме, този преминалият обществено обсъждане при Четиридесет и четвъртото народно събрание, който има много повече становища и който има по-голям обхват на действие и правоприлагане. Без да се навлиза в конкретни текстове повече, колеги, множеството недостатъци не могат да бъдат санирани според нас между първо и второ четене, но въпреки това, ако Вие приемете този законопроект днес, ние естествено си запазваме правото да внесем

Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, Вие говорите за монополи, въвеждане на монополи с този законопроект, но аз искам да Ви припомня един факт.

аз искам да попитам, този факт, че по време на управлението на ГЕРБ ББР отпусна такъв кредит в такъв размер, има ли някаква връзка с факта, че Вие не желаете да подкрепите Законопроекта на първо четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ:

Господин Иванов, Вие поставихте много въпроси, а и не само Вие, а и всички колеги, за непълнотите и неяснотите, неясната правна уредба, а уж защита на потребителите. Аз ще Ви отговоря много кратко с две изречения. Първо, този законопроект по неясни причини беше подложен на обществено обсъждане само 14 дни, а не необходимите 30 дни. Защо се бързаше? Второ, колеги, ако толкова се страхувате от колекторските фирми и сте срещу тях, как пък толкова радушно колекторските фирми с радост прегърнаха Вашия законопроект и го приеха?! Колеги, отговорът е ясен: има официални данни. Няколко пъти се споменаха цифри. Това, което казах и заявих,

…са 44% от банки, които са извън обхвата на този законопроект, 28% от небанкови финансови институции. Мобилните оператори са едва 16%. Така че, колеги, каквито и красиви думи да кажете от тази трибуна, на всички е ясно, че този законопроект е лобистки законопроект в полза на колекторските фирми, а не срещу тях и в полза на потребителите. Благодаря. И ще го повтарям още пъти. Благодаря Ви, госпожо Каназирева. Трета реплика има ли, колеги? Не. За дуплика – господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги репликиращи! Господин Куленски,

които са най-големият тормоз, става въпрос за най-много големи средства. Съгласете се, че тук – телефонните оператори, става въпрос за някакви забавени сметки за 100 – 200 лв. Кажете ми, господин Куленски, Вие във Вашето изказване –защо големите кредити – тези, с които се натрупват големите лихви през бързите кредите, не сте ги включили в този законопроект?

върху които са се фокусирали управляващите, на мен ми мирише на въвеждане на тежък монопол върху пазара и въвеждане на рестрикции кой може да участва на този пазар. Един пазар знаем кога кога поизсветлява – когато има повече участници на него и на чисто пазарен принцип те да бъдат отхвърлени. Чисто законодателна инициатива да се прави наистина е укоримо

Благодаря Ви, господин Иванов. За процедура – господин Свиленски. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Нинова, уважаеми колеги! Господин Председател, ще направя процедура не по начина на водене, защото всеки, който прави тази процедура, Ви казва как Вие трябва да спрете изказващия се, който говори неверни неща, а Вие няма как да знаете какво ще каже изказващият се. Затова процедурата ми е по начина на изказване. Колеги, хайде, моля Ви се, прочетете Закона и тогава се изказвайте! Пет човека казахте 50 неверни неща, а това се гледа от 15 камери в момента, като сигурно довечера ще го покажат и по телевизията. Хайде, моля Ви се, прочетете Закона. Има време между първо и второ четене и за второ четене си запазете критиките, ама да говорите безумни неща, просто не е честно спрямо тези хора, които наистина страдат от този начин на събиране на кредити. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Моята процедура е почти идентична с тази на колегата Свиленски и тук се обсъжда на първо четене този законопроект.

Господин Председател, моля, обръщайте се към тези народни представители, които се опитваха преди малко да правят тези внушения. Кажете им, че си личи,

Изказванията по философията на Законопроекта – ще направя едно такова. Уважаеми народни представители, ще Ви дам пример как с този законопроект ще защитават правата на длъжниците. Уредена е една процедура в чл. 7, ал. 2, с която длъжникът може да оспори вземането, което е претендирано от купувача на вземане. Какво се получава? Да предположим, госпожо Министър, че Вие сте този нов колектор, вписан във Вашия регистър с 500 хил. лв. уставен капитал. Аз съм длъжник и Вие ме уведомявате, че Ви дължа 100 лв., и правя това оспорване по ал. 2 чрез пълномощник. Какво се случва, колеги, оттам нататък, за съжаление, Законопроектът не казва. Ще Ви кажа какво се случва. Понеже колекторът е купил не едно вземане, че да го отпише като оспорвано от длъжника – нищо, че са 100 лв., защото е купил няколко хиляди вземания и той какво трябва да направи?! Трябва да предяви съдебен иск за установяване на дължимостта на това вземане и се почва. Господин Председателстващ, колегиално ще Ви помоля да ме коригирате, ако сметките ми са грешни. На първо място, държавна такса за завеждане на иск за тези 100 лв. – минимум 50 лв., тъй като колекторът е юридическо лице. 240 лв. с ДДС за адвокатско възнаграждение за адвоката на колектора – станаха 310 лв. Съдебно-счетоводна експертиза, която да калкулира и установи дължимостта на вземането – още 200 лв.,

в най-добрия случай при доброволно изпълнение и образуване на изпълнително производство е 84 лв. – станаха 700 лв. Плюс 240 лв. с ДДС за адвокатско възнаграждение на колектора за образуване на изпълнително дело

Как с този нов Законопроект с уреденото оспорване помагаме на длъжниците и как защитаваме правата им? От друга страна, колекторите. Добре, да приемем, че този законопроект урежда и включва бързите кредити. Бързите кредити се дават от едни финансови институции, които са регистрирани в един специален регистър по чл. 3 от Закона за финансовите институции с 1 млн. лв. уставен капитал. Те обаче не могат да работят по този нов законопроект, защото трябва да се регистрират и в новия регистър към Министерството на икономиката като лица с минимум 500 хил. лв. уставен капитал. Да Ви задам друг въпрос. Аз съм длъжник, а Вие сте колекторска фирма и нямам парите да Ви платя задължението, обаче имам роднина, който желае да купи от Вашата колекторска фирма този мой

Моят роднина или моят бизнес партньор няма право да закупи от Вас този дълг и това задължение, защото не е регистриран в този регистър с 500 хил. лв. уставен капитал и не може да закупи от Вас това задължение към мен, защото в Закона изрично пише, че такива задължения могат да бъдат продавани само измежду лицата, които са част от този регистър, но не и между други лица. Тогава къде отива свободната стопанска инициатива, уважаеми колеги от БСП, като ще си говорим за философията на Закона? Къде отива Търговският закон и свободното прехвърляне на вземания, уважаеми колеги, като ще може да го прехвърлят само на лица, които са вписани в този регистър?

дейността на колекторските фирми. Дадох Ви надлежен пример къде и как ще отидат дължимите такси и разноски. Уважаема управляваща коалиция, ако искате да помогнете на длъжниците, трябва да направите само едно-единствено нещо и да внесете само един законопроект – законопроект, който да създаде Закон за фалита на физическото лице. Единствена държава май от Европейския съюз, в която няма фалит на физическото лице, е България. Това искат българските граждани и такава защита искат, а не да уреждате

Благодаря. Уважаеми колега Петров, Вие нарисувахте една интересна картина. Първо, волеизявлението на длъжника е лично негово право, дали той ще оспори вземането, или няма да го оспори, това той го преценява. Ако той прецени, че не дължи това вземане,

не си уведомен, че вече дължиш на друго лице и тези 100 лв. изведнъж се оказват 200, 300, 500 лв. – без да имаш абсолютно никаква представа на какво основание дължиш тези суми. суми. Тази материя до този момент не беше абсолютно уредена и това се случваше в много голям брой от случаите. Едно вземане – цедирано на такава колекторска фирма то, вземането, става тройно, петорно и тормозът започва денонощно по телефон, посещения. По отношение на възможността за прехвърляне на вземания и специално за този род вземания – да, лихварството е стара професия не само в България, а в цяла Европа, обаче е незаконосъобразно, така че недейте да защитавате лихварството тук от тази трибуна. По отношение на Закона за фалит на физическите лица тази тема е достатъчно дискутирана, поета е от нашата парламентарна група, от БСП в годините назад.

Като говорите за уведомяването на длъжника и за притеснението на длъжника, само да Ви кажа, че доколкото аз поне успях да разбера, в този законопроект имаме две официални уведомления към длъжника от страна, първо, на продавача. Веднъж, го уведомява, че дължи сумата и може доброволно да я плати в 14 дневен срок надлежно. След това го уведомява, че прехвърля вземането. След това имаме едно трето уведомяване от страна на купувача на вземането, който казва – вече съм го купил това вземане, плати на мен. И сега, пак да поговорим, малко по същество. Аз дължа едни пари, нямам да ги платя, очевидно кредитът ми е необслужваем, не съм ги заплатил по една или друга причина. Уведомява ме моят кредитор, че имам доброволен срок 14 дни да ги заплатя. Ами аз не искам да ги заплатя по една или друга причина, освобождавам се от имуществото си. Ако не съм го направил, втори път ме уведомява пак, продава вземането и казва – продадох вземането и вече го дължиш на друго лице. Аз ако не съм си покрил имуществото, не съм се освободил от него, сега ми е втората възможност да го направя. Трети път ме уведомява вече този, който е придобил вземането, и ми казва – сега дължиш на мен пари, толкова и толкова. И аз съответно му казвам: какво като ти ги дължа тези пари, вече за трети път ме уведомявате. Очевидно е, че аз не искам да ги заплатя доброволно. Аз ако исках да ги заплатя доброволно и имах възможност да ги заплатя доброволно, откъде да ги взема, щях да ги заплатя още на първия продавач. Вие колкото искате ме уведомявайте, колкото искате ме притеснявайте, каквито искате законови рамки, ами аз тези пари нямам откъде да ги заплатя. Така че, колега Попов, проблемът с уреждането на отношенията между длъжниците и колекторските фирми не е в уведомяването. ФИЛИП ПОПОВ (БСП за Проблемът е в необходимостта да се създаде възможност доброволно двете страни да си говорят, не чрез официални уведомления – първо два пъти от продавача, който като си вземе парите, вече не го интересува, но два пъти е предупредил длъжника, ако може да си скрие имуществото, за да не плати на този, който придобива вземанията. Трябва да се създаде един механизъм и това не става лесно – да може този, който притежава и е закупил вземането да си говори и да се разбере доброволно с длъжника, а да не се налага нито да го съди, нито три пъти да го предупреждава, че дължи едни пари, да може да си комуникират. Такава процедура трябва да се създаде и там точно е трудният момент на това нещо – да се създаде един ефективен механизъм, който да избегне всякакви възможности за водене на съдопроизводство и надуване на такси и разноски за сметка на длъжника, както и да се избегнат едни процедури, които не са и обосновани и по ГПК – два, три пъти да се уведомява за едно и също нещо длъжникът, когато той очевидно няма нито възможността, нито може би и желанието да заплати. Ето това трябва да се измисли и да се направи. За съжаление, не съм аз човекът, който да Ви каже, уважаема управляваща коалиция, как да го направите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Уважаеми български граждани, чуха се много аргументи против Законопроекта – някои, от които ще повторя, за да оставя на Вас възможност да прецените за какво става дума. Да не се въвежда регистър на фирмите, които събират вземания. Да оставим старото положение. Да не се знае кой идва в дома Ви, на какво основание нахлува през нощта и Ви бие за 100 лв., защото, видите ли, това било намеса на държавата в свободните взаимоотношения. Видяхме докъде са стигнали тези свободни отношения, за да плаче половината български народ от насилие и от рекет. Втори аргумент – да няма уведомление, тоест човекът да не знае кой ще дойде при него и какво ще му иска, защото, видите ли, той през това време щял да си продаде къщата и никой нищо нямало да може да събере. Тоест дайте да оставим сега, Вие не знаете кой идва в дома Ви, за какво е там и какво Ви иска, не е необходимо някой да Ви уведомява, нахлува и започва, защото, видите ли, като Ви уведомят, Вие можете да си продадете колата и да не можете да си върнете парите. Малко ще разсъждаваме, така няма смисъл изобщо от законодателство в България, да оставим всичко на Дивия запад и нищо нищо да не правим. Трето, доброволно да ги оставим да си оправят отношенията. Ами, колега, да доброволно ги бият по градовете. За да стигнем дотук, очевидно доброволните отношения не са сработили. Вие знаете колко хиляди хора се оплакват, че доброволно не става. И сега, уважаеми български граждани, направих едно сравнение, слушайки изказванията и ще се опитам да обясня простичко. Досега и отсега нататък, ако се приеме Законът, какво ще се случи? Досега всеки кредитор прехвърля Вашето вземане на второ лице, той на трето лице, без Вие да знаете какво се случва. Явява се изведнъж трето лице, някой човек, и физическо може да е лице, не юридическо в къщата Ви и Ви казва – Вие сте взели едни 100 лв. преди, но сега трябва да ми дадете 1000 лв., иначе тежко Ви чака. Това беше досега практиката. Какво ще се случи сега? Преди да Ви прехвърли кредитора задължението на второ и на трето лице, ще Ви уведоми писмено и ще Ви каже: уважаеми господин Георгиев в дома Ви има право да дойде господин Петров, на когото съм прехвърлил вземането и той не може да Ви иска нищо повече от 100-те лева, които сте взели кредит. Ако Ви иска 101, то това е незаконно. Така ще бъде оттук нататък, ако се приеме Законът. Второ, досега никой не Ви кани, уважаеми задлъжнели българи, доброволно да си изпълните задължението. Оттук нататък, ако се приеме Законът, преди някой да Ви цъфне на вратата, ще получите покана за доброволно изпълнение. Тоест ще знаете какво Ви чака от тук нататък, ако не си платите. Трето, досега можеха всякакви юридически и физически лица, включително с насилие, които никой не ги знае кои са, да идват в къщата Ви да Ви тормозят. Отсега нататък, ако се приеме Законът, ще може само определени лица, които са публични, качени публично, в регистър можете да ги проверите, трябва да отговарят на условия и изисквания и Вие ще сте защитен, че ако дойде някой извън тези лица, имате право да го изгоните от къщата си. Следващо, досега никой не може да оспорва нищо. Идва Петров и Ви казва: дайте ми 1000 лв. Нямате право да оспорвате пред никого нито устно, нито писмено. Отсега нататък ще имате право да оспорите тази претенция. Досега можеше по всяко време денонощно и през нощта в 3,00 ч. да Ви звънят по телефона, да Ви закачат табелката на позора на входа на блока, да отидат при работодателя Ви във фирмата и да кажат – този да си даде парите, я му ги удръжте от заплатата, това е досега. Отсега нататък това не може да стане. Могат да звънят само до 8,00 ч. вечерта и само от 7,0 ч. сутринта при определени условия, най-често на два дни веднъж. Не може да се лепи на входа на блока Ви, не може да се ходи при работодателя Ви да го натискат, ако се приеме Законът. Досега може да сте взели 5 лв. и да се окаже, че дължите 500, без да имате никаква представа как са станали 500, защото по веригата вторият, третият и петият са си начислили комисиона за събиране на вземането – всеки си е сложил по 100 лв., изпратил си е силовака да Ви тормози и си взима за това от Вашия дълг, който е малък. Отсега нататък няма да дължите нищо повече от това, което сте взели плюс законната лихва, ако се приеме Законът. Досега тези събирачи на вземания не са длъжни да пазят никакви документи – вървят си напред-назад из държавата и не пазят никакви документи, не се отчитат на никого и Вие нямате нямате доказателството, с което да си търсите правата. Някой каза МВР да търси отговорност от тези. Добре, сигнализираш МВР срещу кого? Някой си дошъл в града и се държи там като феодал. Срещу кого? Ти не го знаеш този човек кой е. Нито си уведомен, нито имаш право да оспорваш, нито имаш документи, с които ти предявяват претенции. Отсега нататък тези същите са длъжни пет години да пазят договора, кореспонденцията между кредитори и задлъжнели лица, доказателства за плащания и така нататък – пет години, за които им се търси отчет. Тези документи могат да послужат на всеки български гражданин, за да защити правата си. Досега няма яснота кои фирми, колко са, къде са, имат ли седалище, имат ли капитал? Нищо подобно няма в досегашното законодателство. Сега ще има публичен регистър, ще има условия, на които трябва да отговарят тези фирми, и ще Ви кажа какви. Още една разлика, защото досега в тези фирми или физически лица, които идват в домовете Ви, може да има осъждани, може да има хора с висящи производства за тежки престъпления. Отсега нататък е задължително тези фирми в управлението, в изпълнението на техните права да няма осъждани и да няма висящи дела срещу такива хора. Тоест престъпни организации повече не могат да идват на вратата на дома Ви и да Ви тормозят със силови методи. Досега всички тези фирми действат, без да носят никаква отговорност за неправомерните си действия, никаква. Сега освен изредените дотук условия, те трябва да имат и застраховка „Професионална отговорност“, тоест за техните неправомерни действия спрямо Вас, уважаеми български граждани, ще имате застраховка, за да Ви се изплатят всички вреди – физически и морални, които са Ви нанесли. Е, малко ли е това? Малка ли е тази промяна? И ако един от колегите от ГЕРБ излезе и ми каже на какво основание изчислихте 17% от дълговете? Къде ги виждате тези работи бе, хора? Къде видяхте, че ги няма бързите кредити? Къде видяхте, че ги няма потребителските, та говорите само за ВиК и телефонни услуги. Един казва това са 17%, друг казва това са 16%. Къде ги видяхте тези неща? Принципно се уреждат всички неща без проценти и без групи. Още един аргумент, който чух. Дами и господа народни представители от ГЕРБ, 10 години управлявате и знаем какви закони и как ги внасяхте. Ще Ви прочета как е внесен този закон по дати и искам да ми извадите, ако можете, до края на деня един закон, предложен от ГЕРБ, който е минал през тези процедури. Казвам го, защото оспорвате срока за обсъждане – бил само 14 дни, виждате ли. До довечера Ви моля, оборете ме! Извадете един закон на ГЕРБ, който е минал през следното, сега ще Ви ги изчета по дати. Даже един закон на всичките народни събрания, в които сте управлявали и сте били мнозинство, ако можете, ми извадете, включително и когато управлявахте в коалиция с партньори. Благодаря на партньорите ни сега за това, през което минахме заедно. На 6 януари тази година заседание на Експертния съвет по политика правосъдие на управляващата коалиция. Кога Вие сте имали експертни съвети с коалиционни партньори и сте обсъждали с Патриотите нещо, примерно, или с Реформаторите?! за България“.) Не, просто Ви казвам какво е малко така коалиционна култура. Второ, на 20 януари среща в Министерството на икономиката и индустрията с неправителствения сектор – осем потребителски организации – НПО-та, които излязоха, със съвместна декларация за подкрепа на Законопроекта. Една беше против, защото представлява адвокати, които движат делата на колекторските фирми, и това мога да Ви го докажа. други потребителски организации „за“. На 25 януари тази година възлагаме изготвяне на цялостна оценка на въздействието на Закона и подготовка на процедура за внасяне в Министерския съвет. Оценка на въздействие. Извадете ми един закон на ГЕРБ, минал през оценка на въздействие! На 4 февруари стартиране на обществени консултации на портала на Министерския съвет за 14 дни. На 8 февруари среща на министъра на икономиката с екипа на омбудсмана и обсъждане на бележките на омбудсмана по Законопроекта. На 8 февруари след тази среща изпращане на пакета документи за съгласуване с всички министерства в държавата, които имат отношение – Финанси и други. На 18 февруари писмо до БНБ за директивата, за която постоянно говорите. Не мислете, че сме пропуснали компетентното мнение на БНБ. На 10 март първоначалният вариант с отразени бележки от обществените консултации и съгласуването с министерствата е внесен в Министерския съвет. На 11 март отново среща между коалиционните партньори, в която разбрахме, че имаме забележки, но подкрепяме принципно Закона. Получени становища от ПП, ДБ и ИТН. На 22 март – изпратена таблица, с отразени бележки до комисиите в парламента, за да го разгледат предварително. На 25 март – изпратен и коригиран вариант, окончателно за внасяне в Министерския съвет, и на 31 март внесен в Министерския съвет. Един закон ми кажете, приет по времето на ГЕРБ, който е минал през това – коалиционни консултации, омбудсман, БНБ, министерства, НПО, комисиите на парламента? И Вие ще ми казвате, че е нарушена процедурата, защото обществените обсъждания били само 14 дни.

И нямахте време през тези пет месеца да се включите в работата на тези комисии, обществени обсъждания и така нататък? Пак Ви казвам – уважавам всякакво различно мнение. Може да не искате да го подкрепите – Ваша воля, поне не с тези аргументи. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Колеги, давам почивка до 12,10 ч. За изказване са записани Бранимир Балачев, Емил Георгиев и Васил Стефанов.